Готові до реєстрації? Прошу провести реєстрацію. Прошу зареєструватись.

відкритим. Сьогодні день народження народних депутатів. Андрія ВолодимировичаГальченка. Привітаємо.

ми розпочнемо роботу з "години запитань до Уряду". Колеги, я хочу вам запропонувати такий план на сьогодні. Щоб ми, сьогодні у нас по Регламенту є закриття сесії, щоб ми зробили його не в другій, а в першій годині, якщо немає заперечень, пройшли всі необхідні, передбачені законом, процедури і о першій годині зробили закриття. Зараз, колеги, я прошу всіх народних депутатів зайняти робочі місця. Ми переходимо до "години запитань до Уряду". І я запрошую на виступ…

Колеги, пропонується такий формат. Чи немає заперечень, що спочатку – запитання, а Прем'єр-міністр виступить після запитань? Немає заперечень? То цілковито в межах нашої "години запитань до Уряду". Тому я прошу, колеги, зараз ми переходимо до запитань, якщо немає заперечень, а потім виступить Прем'єр-міністр. Перший блок у нас – запитання від депутатських фракцій і груп. Я прошу усіх представників фракцій і груп, які мають намір виступити, приготуватись до запису. І я провожу запис на запитання від депутатських фракцій і груп. Прошу провести запис, прошу записатись.

Шановний Володимир Борисович, доброго дня! Вчора ми прийняли всі правки і було створено дієздатний Вищий антикорупційний суд, Верховна Рада зробила все. І я зараз гадаю, що буде розблоковано продовження співпраці з нашими західними партнерами, з міжнародними фінансовими організаціями. Скажіть, будь ласка, які перспективи продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями? Дякую, вельмишановний Максим Юрійович. Я дякую депутатам за вчорашнє рішення, достатньо непросте, але мені здається, що воно довгоочікуване українським суспільством. Тепер треба його реалізувати для того, щоб ми мали справедливу, незалежну судову систему. увазі – антикорупційних судів. Що стосується взагалі нашої співпраці, я думаю, що дещо треба ширше відповісти на це питання. З 2005-го по 2013 рік в Україні створено понад 50 мільярдів доларів боргів, які були фактично запозичені і просто витрачені невідомо куди і на що. Сьогодні виникла ситуація, при якій ми з вами з 2014 року ці борги обслуговуємо, тоді, коли ми розуміємо, що в тому числі і булаобнулена повністю державна скарбниця з 2010-го по 2013 рік включно, фактично ми почали обслуговувати ці борги. Для обслуговування цих боргів нам потрібно щороку залучати біля 5 мільярдів доларів тільки для обслуговування. За наступних 5 років ми маємо повернути 33 мільярди доларів. Зрозуміло, що якщо стосується питання економіки, економіка починає відновлюватись, але для того, щоби обслуговувати ці борги і забезпечувати сталість економічної системи, фінансово-економічної системи країни, мова йде про те, що ми маємо десь запозичувати ці ресурси, бажано дешевше, віддавати ресурси ті, які брали до нас, і таким чином зменшувати обслуговування, зменшувати борги. Стратегія моя як Прем'єр-міністра, уряду, я глибоко переконаний, що і всіх народних депутатів, полягає в тому, щоби віддати ці борги, забезпечити більш швидкий економічний ріст, для того щоб економіка стала сильною. Було ключових, пару ключових вимог. З точки зору антикорупційної інфраструктури, яку ми виконали, але це дуже важливо, я наголошую, в першу чергу для українських громадян. Це дуже важливо - створення антикорупційних судів - для інвесторів, які приходять, інвестують в економіку держави. І це також дуже важливо для наших міжнародних партнерів, які говорять про те:о'кей, ми готові інвестувати або надавати вам кредитні ресурси за дешевими ставками, але покажіть, будь ласка, що ви прозорі, що ви відкриті, що у вас немає корупції. ГОЛОВУЮЧИЙ. Хвилину дайте, будь ласка. І таким чином це було б дуже важливе рішення. Зараз стоїть питання: вже рік ми ведемо дискусії щодо формування ціни на газ в країні. Ви знаєте, що для промисловості газ в Україні коштує, там, приблизно біля 10 тисяч гривень, дешевше його просто немає, це обмеження до 7 тисяч гривень, до 7 тисяч гривень. Мова йде про те, щоби вирівняти ціну в Україні і зробити її єдиною. Я категорично з цим не згоден, і тому рік ми ведемо серйозну дискусію з Міжнародним валютним фондом. Ми шукаємо зараз правильний підхід. Але що для мене важливо є? Важливо, щоби українці не постраждали від цього. І треба адекватні компенсатори для того, щоб не забезпечити… Що таке неможливість обслуговування міжнародних боргів? Ну, ви ж знаєте, що це таке – це дефолт. Що таке дефолт? Це різке зростання цін, різка інфляція, знецінення доходів українців, тобто фактично все те, що ми накопичили. Як динаміка, яка буде далі зростати, може все дорівнювати нулю, а ще, не дай Бог, і мінус. Ми не маємо допустити такого трагічного сценарію. 30 секунд звершити. ГРОЙСМАН В.Б. Дякую, пане Голово. Зараз ми в переговорах, ми шукаємо компромісні варіанти для того, щоби в першу чергу захистити інтереси українських громадян і України, я надіюсь на порозуміння з міжнародними партнерами. Дякую за ваше запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від фракції "Самопоміч" ТетянаОстрікова, будь ласка. Шановний пане Прем'єр-міністре, третій день урядовий квартал на Грушевського блокують власники-користувачі авто на іноземній реєстрації з вимогами скасувати вашу 479 Постанову про боротьбу з контрабандою. Але ж в цій постанові немає жодного слова про авто з іноземною реєстрацією. Натомість люди сьогодні кимось збурені, і вони очікують репресій з конфіскацією автомобілів, з якимись штрафами 170 тисяч гривень, і саме цим викликані їхні вимоги. У нас держава не створила власного виробництва автомобілів, немає доступного кредитування і натомість є штучні бар'єри для імпорту у виглядіекостандартів і надвисокі акцизи. Тому, допоки ми не знизимо акцизи для всіх громадян України, для кожного, хто бажає завезти вживане авто, я прошу вашого доручення, допоки парламент не вирішить це питання, щоб людей на іноземній реєстрації автомобілів не рухали. Висловіть, будь ласка, позицію уряду щодо цього питання. Дякую. Дякую за ваше запитання. Що стосується автомобілів наєврономерах. Зрозуміло, що ця проблема потребує законодавчого врегулювання і визначення, можливо, нової політики з точки зору митних платежів, які сплачують українці за автомобілі. Це з однієї сторони. З іншої сторони, давайте розробимо національне законодавство стимулювання виробництва всередині країни автомобілів, давайте дамо для них просто ідеальні умови, щоб у нас світові автовиробники приходили і працювали. Це друга позиція. Але це теж потребує нашого спільного рішення. Я готовий бути максимально гнучким у цьому питанні, щоб тут були виробництва, в Україні. І, до речі, хочу вам сказати, що у нас сьогодні "Єврокар" стоїть - прекрасне підприємство, яке може виробляти автомобілі. Сьогодні є по "УкрАВТО" домовленості про те, що - можливо, я буду мати зустрічі найближчим часом, про розміщення додаткового виробництва в Україні автомобілів, але це справа такої далекої перспективи. Я розумію, що людей турбує сьогодні реальний стан справ. Що стосується 479 Постанови. Колеги, вона має назву наступну: про те, щоб руйнувати тіньові схеми при розмитненні товарів в Україну. І ми не дивимося, що це за товари. Якщо вони приходять за заниженою вартістю, якщо вони приходять за іншими тіньовими схемами, я про це сказав, що ми будемо з цим боротися, і на це прийнято рішення саме уряду України. Поліція не входить до митних зон, може, але не входить. Вони працюють суто аналітично, базами даних для того, щоб вираховувати такі схеми. тому я взагалі вважаю, що оцю постанову треба тільки підсилювати, засилювати і робити все, щоб вона працювала на бюджет України і українських громадян. А тепер, що стосується водіїв і автомобілів. Я почув позицію. Жодних репресій бути не може, я в цьому глибоко переконаний. І тому я сьогодні проведу розмову і з Національною поліцією, і з ким необхідно, щоб до врегулювання в законодавчому порядку ніхто не "кошмарив" людей в цьому питанні. Це є теж дуже важливо. Але я хочу звернутись до всіх протестуючих… ГРОЙСМАН В.Б. Ви маєте вести себе цивілізовано. Тут, в цьому залі, немає ваших ворогів, і там, де є будинок уряду, там теж немає ваших ворогів. Ми розуміємо проблему, намагаємося її вирішувати. Я знаю, що ви ведете багато дискусій в комітеті, але переходити межу нормальних відносин - це просто неможливо. І я до цього говорю абсолютно відверто. Грати м'язами, принижувати… Вас ніхто принижувати не буде, але і ви не маєте права принижувати депутатів або будь-кого іншого. Це неприпустимо, я говорю це до організаторів акції. Більше того, вважаю, що ще і за ними хтось стоїть, хто використовує з іншими брудними своїми схемами. І я глибоко в цьому переконаний. Тому, ніяких репресій не буде, ми вас захистимо і не дамо в образу. Просимо вас дотримуватись закону, просимо вас дотримуватись правил дорожнього руху, як і всі учасники дорожнього руху. І я глибоко переконаний в тому, що питань не буде, жодних, якихось репресивних спеціальних дій не буде.

Дякую. Від групи "Воля народу"Шахов. Включіть мікрофон. 10:21:13 ШАХОВ С.В. Шановний Володимир Борисович, я особисто підтримую оці номери, тому що це 3 мільярди доларів до бюджету в Україну. Пояснюю, чому. Тому що ці люди все одно тут їздять, і мільйон таких автівок в місті. І далі – в Україні. 30 відсотків вони готові віддавати за ввезення. І по-друге, сьогодні в мене сталася практично бійка з міністромНасаликом, який не допускав народного депутата до себе і не допускав також профсоюзи. Якщо шахтарі прийдуть за своїми зарплатами з такими відбійними молотками, як було у 1993 році, повірте мені… Будь ласка, сплатить з 15-го, 16-го, 17-го року заборгованість, і зараз три місяці не заплачена зарплата. У травні місяці… А, і сто людей - шахтарів - сьогодні намагається звільнити у "Лисичанськвугіллі" деякий Кисельов Валентин. Будь ласка, зверніть на це увагу. Я ще раз хочу сказати, у 1993 році шахтарі, коли прийшли до парламенту, не було ні парламенту, ні Кабінету Міністрів. ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. Володимир Борисович, я – син шахтарів, в мене немає ні батька, ні матері. Вугільний басейн в Луганщині був затоплений, в Стаханові, шахта "Ілліч" була затоплена, "ХХІІ з'їзду" – затоплена! Не руйнуйте вугільну галузь і дайте розвиватися, дайте модернізацію вугільній галузі. Ви платите гроші в Росію, в Америку, в Африку.

По шахтарям. Дивіться, я хотів би, щоби ми тут не змагалися красномовними виступами. Я переживаю за людей, які не отримують заробітну плату. Більше того, як ви знаєте, коли ми робили пенсійну реформу, то саме шахтарі отримали найбільші виплати щодо пенсійного забезпечення. Це говорить про те, що ми почали відновлювати і соціальну справедливість. Тепер що стосується державних шахт. Неефективна модель управління знищила державні шахти, не ми їх знищили. А сьогодні ми маємо борги, системні, які накопичуються, тому що система, вибачте, є неадекватною до потреб людей. Але ніхто не має права не платити людям за сумлінну їхню працю. Тому ми знаходимо кошти в державному бюджеті з інших статей, перекидаємо їх на виплату заробітних плат і виплачуємо, щоби не створювати заборгованості. Більше того, ми... є проект закону, який передбачає розподіл там у вугільній галузі 1 мільярд Я просив депутатів його прийняти, Михайло Бондар його вносив. Якщо він буде прийнятий, ми зможемо мати в межах бюджету, перерозподіл робити в цих межах, і зможемо нормально завершити рік, без заборгованості. Але я сказав міністру про те, що нам потрібно не просто декілька років компенсувати вартість вугілля, яке дорожче, ніж воно коштує. Звідки з'являється різниця в вартості? Люди добувають вугілля, яке по собівартості в 2-3 рази більше, ніж його можливо купити де завгодно. Тому треба модернізація шахт, треба нові потужності і так далі, як це було зроблено на Львівському басейні. І це треба зробити по всій країні, це є принципово важливим питанням. Тому в мене питання шахтарів болить, я поважаю їхню працю, я вважаю, що наше завдання – все зробити для того, щоби вони не відчували такого дискомфорту і борги були заплачені. Але я наголошую на тому, давайте над цим серйозно працювати. І тут підтримка парламенту теж важлива. А оскільки ви прийшли з двома з такими атрибутами, інструментом, то я... Можна я пожартую? Дозволяєте? Я тоді пропоную секретаріату Верховної Ради України, Апарату Верховної Ради замість цієї таблички видати вам службове посвідчення депутата Верховної Ради такого ж розміру, а молот – зробити ключ від кабінету народного депутата... Дякую. ...в такому ж розмірі і будете кожен день з ним ходити. Дякую.

Підтримую на 100 відсотків пропозицію від ТетяниОстрікової і Сергія Шахова по необхідності вирішення терміново проблеми з євробляхерами. Сам в 2 години ночі від них вернувся – абсолютно нормальні люди, я не знаю, у кого були з ким проблеми, нічого не було. Нормально вдалося їм все пояснити. Сьогодні зовсім інша історія. Але, крім цієї проблеми, є ще одна надзвичайно важлива і термінова проблема - "Дніпроазот", який зупинився 15 червня через підвищення ціни на газ на 2 тисяч гривень. Як відомо, "Дніпроазот" є єдиним виробником в Україні жидкого хлору, який є необхідною складовою для очистки питної води в наших кранах. Яка вода в наших кранах? Рекомендую членам уряду вийти після "години запитань до Уряду" туди, до парламенту, а якщо не знайдете час, вони потім прийдуть до вас. Там активісти Партії Зелених привезли зразки нашої води з ключових річок України: Дніпро, Тясмин, Черемош, Південний Буг, Десна. Якщо цей хлор не буде випускатися, жоден водоканал не почне очистку води. ГОЛОВУЮЧИЙ. С.Я. Прошу вас дати відповідь, що уряд зробив і буде робити, щоб не зупинити "Дніпроазот" в цій дуже важливій проблемі. Бо через 20 днів буде біда. Дякую. Дякую, пане Сергію. Якість питної води – я знаю не з того, що привозять, а я знаю про якість питної води, тому що 8 років був міським головою великого… мав честь бути міським головою великого, 400-тисячного міста Вінниці, і розумію, що таке проблема питної води або стічних стоків. Питання річок, якості води в Україні і взагалі екології – це питання надзвичайно великої ваги, тому що ніхто системно цим питанням не займався. Сьогодні річки знаходяться в катастрофічному стані і якість води у них теж. Це треба серйозна програма, і саме головне – серйозні кошти, кошти, які нам треба направляти (і я думаю, це десятки мільярдів або сотні мільярдів) для того, щоби цю роботу зробити. І ми зараз шукаємо можливості, у тому числі міжнародних фінансових ресурсів, тому що Україні зараз це не по карману, на цю хвилину. Що стосується… але це питання, я погоджуюсь з вами, є дуже важливе. Це питання і здоров'я, і безпеки однозначно. Що стосується "Дніпроазоту". Я знаю про проблему "Дніпроазоту". "Дніпроазот" купує газ так, як купує його вся Україна, промисловість. Немає газу дешевше. Ніхто його не продає. Його купити дешевше, ніж воно варте сьогодні, просто неможливо. Я думав про те, яким чином це можливо зробити. В мене немає відповіді на це питання, тому що всі, хто добувають, візьміть от приватні видобувники газу, вони продадуть дешевше 10 тисяч, знайдіть хоч одного? Ніхто не продасть, і це очевидний факт. Держава тоже не може продавати дешевше, ніж ми його добуваємо, ніж він коштує, тому що це будуть збитки і хтось піде у в'язницю за це питання. Тобто рішення зараз немає. Що стосується хлору. Я доручив займатися цим питанням системно віце-прем’єр-міністру Геннадію Зубку. І той план, який він мені представив, який затверджений, говорить про те, що хлор в Україні буде. Що стосується підприємства, я готовий все зробити, не треба там ходити сюди або туди. Для мене кожне робоче місце в Україні – це величезна цінність. Я готовий все робити, але те, що я можу робити для того, щоб вони були збережені, щоб люди отримали заробітну плату і так далі. Якщо щось, що я можу зробити… Якщо щось, що я можу зробити,повпливає на стійкість роботи підприємств, я готовий це зробити. Але поки що наявних інструментів у мене просто немає. Я думаю, що всі це розуміють, і ніхто от рецепта реально дати зараз в цю хвилину не зможе. Дякую за ваше запитання. Дякую вам. Від групи "Відродження" Яценко Антон, будь ласка. 10:29:55 ЯЦЕНКО А.В. Шановні колеги, от вчора і сьогодні ми маємо дуже такі суттєві акції протесту. І, дійсно, є проблема як людей, так і проблема наповнення бюджету. Тому від групи "Відродження" ми просимо, щоб уряд долучився, і, панПарубій, щоб ми все ж таки сьогодні змогли розглянути і прийняти як закон Закон про так звані "євробляхи". Якщо ж ні, то тоді зібрати позачергову сесію Верховної Ради прямо у вівторок. Тому я дуже прошу всіх, щоб ми мобілізувались і нарешті люди були задоволені. І питання друге до уряду: чи зараз закінчились гроші - це до пані Супрун, - на лікування дітей і людей за кордоном? Дуже важливе питання, бо дуже велика кількість громадських організацій і пацієнтів звертаються. Дякую і прошу підтримати. Давайте сьогодні мобілізуємось. Дякую. Дякую. Оскільки було звернення і до мене, колеги, давайте максимально зберемо всіх депутатів з фракцій, груп на 11 годину. І прошу всіх голів фракцій, керівників груп максимально зібрати депутатів. Я проведу рейтингове голосування, і ми подивимося, чи ми зможемо приймати рішення. Тому, пане Антон, я і до вас звертаюсь, максимально змобілізуйте депутатів на 11 годину. Будь ласка, Прем'єр-міністр. А, запитання наступне від фракції "Батьківщина". Кужель Олександра, будь ласка. 10:31:23 КУЖЕЛЬ О.В. Володимир Борисович, шановні члени уряду! Дозвольте мені як політику зі стажем вам просто нагадати, що люди виходять на такі акції не тому, що вони повинні когось любити або не любити, поважати і відноситись з повагою. Вони доведені до такого стану. Так виходять підприємці, шахтарі. Володимир Борисович, це ми винні. Це парламент за рік не зміг прийняти законопроект. І це є, дійсно, наш сором. Вони рік звертались, вони рік приїжджали з мирними акціями, але всім було не до них. Єдине до вас прохання. Вони звернулись з проханням, щоб у вашій постанові просто зробити доповнення: в пункт 2 абзац два дописати слова "крім здійснення контролю транспортних засобів особистого користування". Саме транспортні засобі на іноземній реєстрації. То що зараз проходить? Я з ними вчора двічі спілкувалась. В Запоріжжі… …поліція арештувала декілька автомобілів. Та ж ситуація почалась в Одесі. Я не вірю, що сьогодні буде повний склад. Соромно це говорити. Але я вас дуже прошу котрий раз як Прем'єра: виручіть нас, те, що ми недоробили. Просто дайте не тільки слово, я знаю, що ваша позиція така, що ви на захисті, але дайте доручення або зміну цю, щоб до прийняття законопроекту не було ніякого свавілля до тих людей… Дякую. Будь ласка, Володимир Борисович. 10:33:13 ГРОЙСМАН В.Б. Дякуємо, шановна Олександра Володимирівна. Знаєте, я не говорю про те, що, ну, зрозуміло, що люди не завжди люблять владу. Але саме головне, щоб ми, представники влади, коли ми в ній находимось, любили людей. І тому я не про те, я взагалі проти будь-якої агресії. І коли люди виходять, в принципі, було б достатньо сказати, там, не знаю, звернутись, чи прийти невелику групу людей, сказати: послухайте, от така,така ситуація у нас, набирає таких-то обертів, нам потрібно те, те і те. І, ви ж знаєте, в принципі, я думаю, що багато людей знають, що якщо є питання, воно є об'єктивним, я завжди за справедливість і завжди стану на позицію захисту і недопущення будь-яких загострень. Я сказав тільки про те, що ми маємо… наші стосунки всі між собою мають базуватися тільки на взаємній повазі. І це дуже важливо. Тим більше, я вважаю, що український парламент сьогодні здатний проявляти повагу до українського суспільства. І наш уряд, і я як Прем'єр-міністр завжди з повагою ставлюся до людей і до їхніх проблем, що дуже є важливим. Тому я обов'язково, я не знаю, в який спосіб ми це врегулюємо, я проблему цю зараз почув. І все зроблю для того, щоб ситуація була абсолютно контрольованою і не було жодних проблем. проблем. Парламентський процес так передбачає, можливо, щось прийняти раніше, щось пізніше, я надіюсь на те, що і сьогодні ви зможете ухвалити рішення, яке дозволить зробити перший крок на врегулювання цього питання. Дякую за ваше запитання. Дякую вам. Тільки наголошую, що прошу звернутися до членів фракції, щоб вони прибули у зал і щоб були об 11 годині у залі. Отже, зараз від Радикальної партії я надаю слово Олегові Ляшкові. Шановний пане Прем'єр-міністре, давайте говорити не про деталі, хоча вони важливі, давайте поговоримо про стратегію:стратегію подолання бідності, стратегію відновлення економіки. Тому що єдина можливість зупинити трудову міграцію, єдина можливість припинити, щоб сидіти, як наркомани на голці зовнішніх кредитів, – це відновлювати власне виробництво. Ви пропонуєте підняти ціни на газ. Кажете, знайдете компенсатори. Найкращий компенсатор – це підвищення доходів українців, збільшення їхньої купівельної спроможності. І це є реальна підтримка бізнесу, коли люди йдуть і купують товари, і у них є, чим годувати свою сім'ю. Не вигадуйте нічого для підтримки бізнесу: дерегуляція, приватизація,дерибан і все інше. Дайте людям роботу в Україні, достойну зарплату, пенсіонерам перерахуйте пенсію, щоб не бомжували, і тоді ви побачите ріст економічного зростання, і головне – це відновлення економіки через радикальну зміну економічної політики, яку ми пропонуємо. Ми звертаємося до вас підтримати наші ініціативи: 2 мільйони робочих місць, мінімум 100 мільярдів… Мінімум 100 мільярдів доларів додаткових інвестицій - і перетворимо Україну в квітучий сад, де кожен буде поважати, бо наша країна буде буде сильною.Бомжів, жебраків, попрошаєк ніхто в світі не любить. Ви любите, коли вас просять? Ні. І я не люблю. Але ви поважаєте сильних. От так само ми повинні бути сильними. Тому я закликаю вас до зміни економічної політики: піднімати зарплати, піднімати доходи українців і створювати робочі місця для наших людей. Дякую, вельмишановний Олег Валерійович. Я хочу вам сказати тільки одну річ. Я не можу сказати, коли до мене звертаються з проханням, це не є для мене щось погане. Я люблю віддавати і це для мене є… Ну, я… природно абсолютно, так мене батьки так мене батьки навчили. І я хочу сказати наступне: ви абсолютно праві. Запорука нашого успіху яка? Наша запорука, успіху України – це сильна економіка. Далі від сильної економіки ми вибудуємо всі якісні системи життя, починаючи від безпеки і оборони і закінчуючи соціальним захистом. На це нам потрібні кошти і ресурси. І тому я кожен день і з вами, і ми разом приймаємо якісь закони, якісь зміни, в тому числі боремось з брудними схемами, для того щоб наповнювати український бюджет. І це дуже важливо. Тому інвестиції в економіку нам потрібні. А інвестиції можуть заходити зовнішні, внутрішні, приватизація - це теж інвестиції. Ну, погодьтесь з тим, що ті підприємства, які були приватизовані свого часу і вони сьогодні є передовими, модернізованими, вони виходять на глобальні ринки, вони освоюють нову продукцію, вони інвестують в свій розвиток і так далі, і так далі, і так далі, і це нам потрібно. Це промисловість. Але не треба забувати про сферу послуг, про український експорт. Це все те, що дає нам додаткову вартість і силу нашої економіки. Тому у нас немає жодних розбіжностей в цьому. Це дасть нам можливість і погасити борги, і стати міцно на ноги, і формувати внутрішню і зовнішню політику, що є дуже важливо. Тепер, що стосується цін на газ. Я відповідально вам заявляю, я не хочу підвищувати ціни на газ, я не хочу цього робити. Це може бути тільки вимушений крок, для того щоб не допустити економічної катастрофи і злиднів для українських громадян. І тому зараз ми так чітко стоїмо на цих позиціях. Я буду просити консультацій з лідерами фракцій по цьому питанню і буду просто показувати там два сценарії, три сценарії, на які ми можемо піти. З одного боку, що стосується… Що стосується моєї діяльності як Прем'єр-міністра і нашого уряду, і попереднього уряду Арсенія Яценюка, ми все зробили для того, щоби застабілізувати ситуацію і почати ріст. Ви побачите, зараз вже уповільнюється інфляція, більш стабільні залишаються ціни, в наступному році ще буде ситуація краща. Але якщо ми не зможемо обслуговувати зовнішні борги, у нас будуть величезні-величезні проблеми, які відчують не олігархи, як завжди, а які відчує звичайний український громадянин, тому що, не дай Бог, можуть бути якісь… Але я не допускаю такий сценарій, я допускаю зростання економічне, я допускаю стабільність цін, уповільнення інфляції, відновлення кредитування, збільшення інвестицій, успішна і конкурентна приватизація от стратегія, яка дасть можливість створювати нові робочі місця, створювати новий український продукт, виходити на нові ринки і забезпечувати українців гідною заробітною платою, а, як наслідок, і гідною пенсією, Дякую за ваше запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Опозиційного блоку" У мене питання до Прем'єр-міністра України. Шановний Володимир Борисович, заборгованість по зарплаті перед шахтарями державних шахт вже перевищила 1 мільярд гривень, а Верховна Рада не прийняла законопроект 8316, який дозволить погасити цю заборгованість. 26 серпня велике свято української вугільної промисловості – День шахтаря. І так виглядає, що в цей день шахтарі знову будуть без зарплати. Дійсно, проблеми в українській вугільній промисловості накопичувалися десятиріччями, ще з часів Радянського Союзу. Але з 2003 по середину 2014 року заборгованості по зарплаті на державних шахтах не було. І, до речі, законопроект 8316, який ви підтримуєте,

Дуже дякую за ваше запитання. І мене це бентежить і турбує, я про це сказав. Зарплата українських громадян мене турбує, заборгованість по заробітні платі мене дуже турбує, тому що я розумію, що людям немає за що жити. І тому в минулому місяці ми визначили там 320, по-моєму, мільйонів передали, ще залишився 1 мільярд. Я просив би, ви зараз будете збиратися на 11 годину, я прошу Голову Верховної Ради України, якщо буде кворум, проголосувати і Закон поєврономерам, і 8116 за основу і в цілому, тоді ви відкриєте нам можливості поступового погашення в рамках 1 мільярд 400, у нас ще запас залишиться, і ми зможемо поступово це вирішити. Без рішення парламенту компенсувати ці борги просто неможливо, і це є очевидний факт. А що стосується відсутності заборгованості, в попередніх роках, як ви сказали, я розумію, але вугледобувний комплекс був зовсім іншим, його ситуація була зовсім іншою. Коли ми втратили багато наших активів на окупованій території, це змінило повністю картину, економічну в тому числі. Але в чому питання? Якби не допускали боргів і модернізацію шахт зробили за тих 10 років, які ви назвали, то сьогодні б і заборгованості не було. А то так: відділяли все саме найкраще державне, я там собі щосьхімічили, тут не давали їм, так би мовити, просто вмерти, цим шахтам, і платили заробітну плату, але все інше просто знищувалося. І тому сьогодні, да, така критична ситуація, така ж, як і з дорогами в Україні. Її треба всю відновлювати, і нам потрібні нові інвестиції в державну вугледобувну галузь. Дякую за ваше запитання. Дякую, що ви переймаєтеся цією темою. Спасибі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, зараз виступити від народних депутатів. Кожен, хто піднімає руку, має пам'ятати, що запис на виступ відбувається через систему "Рада" і нема іншого механізму для виступу, є один механізм: попросити колег, щоб всі записалися, а потім передали слово. Підняттям руки, з голосу я надавати не можу. Отже, всі народні депутати, які хотіли би задати запитання для

Отже,Барвіненко Віталій Дмитрович. Колеги, припиніть, будь ласка, шум в залі!

Василь Гуляєв, група "Партії "Відродження". Шановний Володимир Борисович, я більше не запитання, а звертаюсь до вас від працівників Чорноморського морського порту Одеської області. Сьогодні в порт йдуть інвестори – це дуже добре, але люди мають великий сумнів, що коли прийдуть інвестори, там остануться люди. Остануться соціальні льготи, а це більше 4 тисяч працівників. Люди звертаються до вас з проханням як до Прем'єр-міністра України взяти під особистий контроль приватизацію Чорноморського морського порту, щоб люди мали гарантії на працю, щоб люди мали соціальні льготи

Але що стосується інвестицій, то інвестиції однозначно, повністю пов'язані зі створенням нових робочих місць, нових можливостей і розширення всіх операцій, які відбуваються в порту. Тому, я тут, навпаки, вважаю, що якщо будуть інвестиції, то це буде набагато краще. А планів приватизувати його просто немає, тому, напевно, це якась інформація, не зовсім точна. Дякую за запитання. Володимир Борисович, у мене питання від всієї фракції "Самопомочі" до вас. Такого колапсу на туристичному ринку країни, як сьогодні ми спостерігаємо, не було ніколи за всі роки незалежності України. Більше двох тисяч людей стали жертвами туроператорів-шахраїв, якінапродавали турпутівок більше, ніж взагалі є місць, Більше того, я абсолютно точно вважаю, що цю схему покриває своєю бездіяльність Міністерство економіки, яке видає ліцензії ось цим туроператорам. І на уряді не розглядалося питання щодо призупинення цих ліцензій. Більше того, вони жодного разу не були перевірені. По офіційним даним – ще інша сторона питання по офіційними данимДержавіаслужби, лише за І квартал 2018 року спостерігалося біля 3 тисяч затримок авіарейсів. Більше 3 тисяч! По меншій мірі, постраждали люди… Будь ласка, 30 секунд. РОМАНОВА А.А. У мене чітке запитання до вас: коли ось ці туроператори-шахраї понесуть відповідальність перед тисячами людей і буде виплачена компенсація? Бо зараз вони просто не беруть, не відповідають на дзвінки, а урядбездіє. Дякую за ваше запитання. Як ви розумієте, всі ці компанії туристичні, вони є приватними, і вони ліцензуються відповідно до тих законів, які ухвалені. Очевидно, що те, що відбулося з туристичною сферою, дуже важковідмоніторити в реальному часі. В чому питання: ми не розуміємо потужностей, наприклад, тієї чи іншої туристичної компанії, ми не знаємо, як ви сказали, за вашими даними, що вони продали на 20 відсотків більше путівок, ніж вони могли обслугувати. Це оперативно вирахувати неможливо. І тому те, що сталося, - це серйозний дзвінок з точки зору того, що є проблема і щодо вимог кваліфікаційних і відповідальності туристичних компаній, і в тому числі і все, що стосується авіації. всіх повітряних суден літають вчасно, але навіть ці 7 відсотків – це величезна, шалена кількість, яка впливає і на якість, і на плани українських громадян.

туристичну діяльність. Такі випадки були раніше, але от останніми роками, я не пам'ятаю, це, напевно, вперше, коли оце відбулося. Тому ми це розуміємо, зараз будемо думати про те, думаємо вже про те, яким чином посилити їхню відповідальність і зробити більш жорсткими умови ведення такого бізнесу. Дякую.

по передачі "Схеми", де в нічний час голова незалежного антикорупційного бюро пан Ситник їздив у приватний будинок до голови нашої держави на якісь таємні зустрічі. мене звернення до вас таке. Є обраний від уряду аудитор НАБУ, який повинен перевіряти, чим займається цей так званий незалежний антикорупційний орган. Чому голова НАБУ отримує вказівки невідомо де і невідомо які,які, я думаю, дуже далеко від боротьби з корупцією? Що було б доречно, мабуть, щоб аудитори НАБУ перевірили, чим займається, що це за приватні зустрічі і що на них вирішується. Дякую. Дякую. Мені дуже важко коментувати це питання. Але, насправді, так як закон передбачає, є відповідні аудитори уповноважені,

Шановний Володимир Борисович, в ніч на 11 липня сталася біда в місті Балта Одеської області: внаслідок удару блискавки згоріла школа №3 цього міста. сотні школярів Балти реально мають проблему з тим, як буде починатися навчальний рік. Це величезна проблема для цього міста, і саме воно не зможе впоратися з цим. Володимире Борисовичу, я хочу попросити вас знайти можливість виділити допомогу об'єднаній балтській громаді з резервного фонду Кабінету Міністрів і допомогти добудувати школу, щоб 1 вересня всі діти міста Балти Одеської області змогли піти до школи. Це надзвичайно важливе питання, я знаю, що для вас такі питання є також такими, що щось внутрі вас, знаєте, на це відповідає, тому прошу вас допомогти в цьому питанні - по місту Балта. Дякую. Дякую за ваше запитання. Перше, що я хочу сказати, у нас є, дійсно, прекрасна Балтська об'єднана територіальна громада. Це правда. І громада, яка є достатньо успішною, модельною, і ми завжди підтримували і будемо підтримувати цей процес і об'єднання, і місцевого самоврядування. Як тільки це відбулося, одразу віце-прем'єр Зубко сконтактував з головою обласної державної адміністрації Степановим - і в рамках Одеської області винайдені ресурси для того, щоб допомогти вирішити цю проблему Балтській територіальній громаді.

Дуже дякую, пані головуюча. Шановний пане Прем’єр, у мене питання таке. Я проаналізувала статистику щодо видобутку газу на перше півріччя. я нас всіх вітаю, є дуже позитивні зрушення, особливо в частині видобутку приватними кампаніями. Вони, дійсно, нарощують сьогодні всі обсяги. Разом з тим, якщо ми зробимо реформуДержгеонадр, буде ще краще. Якщо будуть аукціони, буде ще краще. Разом з тим, є трошки ложка дьогтю у цій бочці радості. "Укрнафта", на жаль, сьогодні показує не сильно позитивні показники. Скажіть, будь ласка, що уряд сьогодні планує для того, щоб взяти управління над "Укрнафтою" в свої руки, аби допомогти компанії фактично переломити цю негативну тенденцію? Що це ми можемо зробити, щоб і вони почали видобувати газ більшими темпами? Дякую. Дякую, пані Ольго, за ваше запитання. Хочу сказати, що насправді ми створили спільно з вами всі умови для того, щоб видобуток газу збільшувався. Зрозуміло, це потребує інвестицій. І все, що стосується компанії, наприклад, "Укрнафта", то ми розуміємо, що вона є складовою НАК "Нафтогазу". І це глобальна компанія, якій ми зараз дали можливість управляти по всім принципам доброякісного корпоративного управління. І таке завдання наших як власників перед наглядовою радою і менеджментом компанії стоять. Я чекаю реальних кроків не тільки збільшення добичі і в "Укрнафті", але все те, що стосується "Укргазвидобування". Але очевидним є те, що нам потрібно насичувати власним газом державні потреби і потреби українців. І для цього ми вже дуже близько до формування нової системи аукціонів на продаж права на надра. Тому я думаю, що це все в комплексі дасть нам ту омріяну незалежність. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутатаКишкаря. 10:54:33 КИШКАР П.М. Передаю Віктору Кривенку. Віктор Кривенко, Народний Рух України. Шановний Прем’єр-міністр! ПанеШахов, можна Прем’єр-міністра? Дякую вам, дякую. Ситуація, по аеродрому "Шкільний". Ви знаєте, що одеська влада вкрала 90 гектарів земель оборони. Це єдиний військовий аеродром на півдні. Це в той час, коли в нас в Тирасполі, в Придністров'ї, Росія вже відновила військовий аеродром. Цинічно, грубо вкрали 90 гектарів. Зараз на цьому аеродромі стоять літаки НАТО, стоять американські літаки. Пане Прем’єр-міністр, ви чуєте мене? Володимир Борисович! Я вибачаюсь, так,да, дякую. Ви дасте… це дуже важливе питання, я дуже прошу, щоб ви взяли під особистий контроль. Це той аеродром, де "тітушки" Труханова знімали паркан, де наші військові не виконували свій статут і не розстріляли їх на місці, і ситуація критична. Я дуже прошу вас взяти під особистий контроль. Я закликав і Верховного Головнокомандувача, міністра оборони розташувати гарнізон на цій землі. В 2007 році ще зверталися військові… ще 2007 року зверталися військові про оформлення цієї ділянки. Ці документи пропали в одеській міській владі, і потім 90 гектарів одеської землі просто передали наближеним компаніям. Завдяки НАБУ нам вже вдалося повернути 90 мільйонів гривень, які одеська влада вкрала на купівлі заводу "Краян". Мною і ще понад тридцятьма депутатами було підписане звернення відповідне до правоохоронних органів. І лише НАБУ порушило справу, і ви бачили, що наші суди зновуТруханова відпустили. Тому закликаю вас взяти за це відповідальність. Дякую. Дякую. Так як ми з вами говорили ще перед початком засідання Верховної Ради України, дайте мені своє звернення по цьому питанню. Я розпишу резолюцію з точки зору включення всіх в процес перевірки. І за результатами будете поінформовані. Якщо треба буде вжити заходів, ми їх будемо вживати. Дякую.

шановний пане Прем'єр-міністр, шановна пані Гриневич, Лілія Гриневич, я хочу сказати таке. Я зараз уважно слухав. Більшість парламенту в п'ятницю або критикують уряд, або… і часто слушно, або вносять якісь пропозиції. Ні разу не чув, щоб хтось просто подякував. я зараз хочу особисто подякувати міністру освіти Гриневич Лілії, а також Прем'єр-міністру України Володимиру БорисовичуГройсману за те, що їхній уряд виявився тим, який не байдужий до питання освіченої, талановитої молоді. Завдяки особистому піклуванню міністра і Прем'єр-міністра Україна… 30 секунд. ДОВГИЙ О.С. …Україна і Мала академія наук отримала статус ЮНЕСКО, статус центру ЮНЕСКО, що дуже важливо для країни. І завдяки цьому уряду в 5 разів збільшилась кількість

Доброго дня. я просто хочу для інформації сказати хоча б якусь приємну новину. Наша командаолімпіадників з математики вперше за часів незалежності посіла у світовому заліку 5 місце, ми отримали 4 золоті і 1 срібну медаль на Всесвітній олімпіаді з математики. Це наші українські діти. Це відбулося вчора. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І тепер прошу включити мікрофон народному депутату Барні. 10:59:25 БАРНА О.С. Слава Ісусу Христу! В першу чергу я хочу звернутися до голови нашого парламенту, керівництва Верховної Ради з питанням

ті депутати підтримують мою позицію, особливо від "Батьківщини" Юлія Володимирівна Тимошенко, яка протягом двох тижнів... прогуляла

Я звертаюся до Прем'єр-міністра з такою пропозицією. Нещодавно Служба безпеки України викрила ряд корупційних схем і діяльності водних господарств регіонів, які зводилися до цього всього, консультацій у… які зводилися до керівництва Державного агентства водних ресурсів України, яке очолювали Овчаренко іХорєв. Тому для забезпечення об'єктивності проведення слідчих дій прошу вас відсторони від зайнятих посад даних осіб Державного агентства водних ресурсів і провести службове розслідування. Дякую вам.

МУСІЙ О.С. Доброго дня! В мене запитання до Прем'єр-міністра. Шановні депутати, ви тільки що так кричали: "Не заважайте Прем'єр-міністру!". А знову стали і його відволікаєте. Майте культуру і повагу теж до інших колег. Шановний пане Прем'єр-міністр, ви тільки що розказували, і дуже добре, що ви поважаєте парламент і так далі. Але члени вашого уряду, на превеликий жаль, не поважають Комітет з питань охорони здоров'я, хронічно не ходять на його засідання. Пані Уляна Супрун, її заступники два останніх засідання взагалі були відсутні на засіданні комітету, і не тільки на засіданні нашого комітету, а ще й на спільному засіданні Комітету з питань соціальної політики. З пані Супрун зрозуміло: вона іноземка, не розуміє українців, і слава тобі Господи. Ви взяли відповідальність за уряд, приходьте, будь ласка, з вересня, ви особисто як людина, яка взяла відповідальність за охорону здоров'я на наші засідання комітету. А до Супрун у мене запитання абсолютно конкретне.

СУПРУН У.Н. Я є громадянкою України, я зробила все, що вимагає закон щодо мого громадянства в Україні, і я служу українській державі.

Дякую колего! Бондар Михайло, 119-й виборчий округ. Дійсно, сьогодні вже дуже багато було задано питань і по шахтарях , і по зарплаті. Я все-таки закликаю колег вернутися в зал і проголосувати 8362 законопроект. А до Прем'єр-міністра запитання. Не тільки питання в зарплаті, а і в реалізації вугільної продукції. А це, в першу чергу, стоїть… пов'язано воно браком вагонів, порожніх вагонів, щоб відправляти свою продукцію. І відповідно з тягою – це з тепловозами і з електровозами. Також, будь ласка, підніміть це питання на уряді, його треба теж чимшвидше вирішувати. Дякую. Дуже дякую. Я думаю, що в цьому році ми побудуємо більше вагонів, ніж будь коли, в тому числі і всі оператори ринку. Що стосується тяги, то вже восени ми починаємо отримувати новий рухомий ми спільно, по планам спільного виробництва, зробили з General Electric. Тобто ситуація не буде погіршуватися, а буде тільки покращуватися. Ми багато втратили на тимчасово окупованих територіях рухомого складу і так далі. І те ж саме, та ж сама позиція. Компанія-мільярдер "Укрзалізниця" опутана різноманітними схемами і всім іншим – це просто катастрофа. Як можна таку компанію-мільярдера затягнути в таку історію, що вагонів нема, тяги нема, того нема? Це катастрофа. І тому зараз ми тільки починаємо це все відмотувати, вичисляти ці схеми, руйнувати їх, наживати ворогів. Нехай би вони всі пропали вже кудись, невідомо куди, і виводити ситуацію з того стану, в якому він є. Тому вагони сьогодні будуються, вся промисловість в цьому питанні задіяна, тяга буде і будемо по мірі.

Я прошу усіх голів фракцій через 10 хвилин прибути в зал Верховної Ради України, особливо тих, які мали багато виступів з приводу захисту тих, хто сьогодні проводить акції протесту. За 10 хвилин прибути в зал. Подивіться, кого немає. І я прошу за 10 хвилин всіх бути у залі. І я попереджаю і голів фракцій, і всіх народних депутатів, і позафракційних: за 10 хвилин прибути в зал. А зараз, як ми домовлялися, що надається слово для виступу Прем'єр-міністру України Володимиру БорисовичуГройсману. 10 хвилин Прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман. Будь ласка, 10 хвилин. Дякую. Вельмишановний пане Голово Верховної Ради, шановні колеги народні депутати, я багато часу у вас не займу, бо ставлюся з повагою до вашої праці і знаю, що ще багато є можливостей сьогодні ухвалити багато корисних законів, в тому числі для врегулювання питання і з автомобілями, і з шахтарями. Але сьогодні я хочу з цієї трибуни вам подякувати на завершення сесії, яка була, напевно, непростою, але треба зазначити, що ми з вами змогли об'єднатися, і коли питання ставало про державницькі рішення, приймати у цій залі. Ми сформували з вами перелік 35 економічних законів, 9 з яких вже прийняті в цілому Верховною Радою України, 5 – в першому читанні. Зрозуміло, що нашою основою, сильної, заможної України, є національна економіка. І тому, я думаю, що нову сесію ми маємо присвятити зміцненню національної економіки, економічному зростанню і формуванню якісного майбутнього. Я розумію, що розпочинається у нас з вами виборча кампанія, але, думаю, що поки кандидати будуть змагатися у цій залі, ми маємо демонструвати абсолютну згуртованість щодо прийняття правильних державницьких рішень і можливо це зробити вперше. Багато хто прогнозує те, що у виборчий період парламент не працює, але і на цей раз у нас є з вами можливість сказати про те, що ми служимо не виборам, а ми служимо виборцям. Незалежно від того, в якому періоді ми з вами працюємо, викликів є дуже багато. Я глибоко переконаний, що ми можемо на ці виклики дати абсолютно чітку відповідь. Я хочу подякувати сьогодні парламенту за вчорашнє рішення, яке об'єднало зал, і фактично ми завершили формування антикорупційної інфраструктури. Комусь це може подобатися, комусь - ні, але це вимога, перш за все, українського суспільства. Це дає можливості нам сказати і дати дуже міцний і реальний сигнал про те, що ми мріємо про побудову і робимо конкретні кроки справедливої держави. І коли я говорив про те, що я готовий скласти з себе повноваження Прем'єр-міністра – це не був блеф. Це була моя життєва позиція. Позиція, яка говорила про дві речі: перше – якщо ми робимо спільно цей крок, ми тоді можемо претендувати на довіру людей, якщо ні - тоді ми маємо робити теж відповідні висновки. Я залишаюсь працювати з вами разом, і думаю, що за наступні 15 місяців ми зможемо багато зробити правильних речей для того, щоб Україну зробити багатшою. У нас є насичені плани, у нас є багато запитів від українського суспільства і від нашої злагодженої роботи, не політиканства, не пустопорожніх обіцянок, а реальної, відповідальної політики, коли ми говоримо і робимо, коли ми здатні об'єднуватися заради успішної, сильної, прекрасної України. Я хочу закликати сьогодні всіх об'єднуватись. Я сьогодні говорю з цієї трибуни вчергове, а головним із наших викликів – це є питання боротьби з тіньовими схемами в нашій державі, які роблять величезне зло по наповненню державної скарбниці, які роблять українських громадян біднішими і нашу країну більшзалежнішою, ніж ми могли би бути. Тому я вважаю, що сьогодні вся правоохоронна система, всі органи влади: парламент, уряд – мають об'єднатися навколо того, щоб знищити будь-які схеми, які послаблюють нашу країну. І я глибоко переконаний в тому, що ми здатні це з вами зробити. Давайте працювати якісно, відкрито, і коли прийде час звітувати з цих трибун про завершення нашої каденції перед новою каденцією, щоб ми абсолютно відверто людям дивились в очі і говорили про реальні, конкретні кроки, які ми зробили заради українських громадян, нашої держави України. Дякую вам, дякую пане Голово Верховної Ради! Так аплодує "Опозиційний блок", що я хочу вам, колеги, подякувати. Хочу подякувати колегам "Блоку Петра Порошенка", народним депутатам. Я дуже вам дякую, колеги, за підтримку, за розуміння і за згуртованість. Шановні колеги, дякую "Народному фронту". вам за вашу позицію, за вашу підтримку, я її дуже відчуваю. Хочу подякувати, Олег Валерійович, вам. Спасибі за критику, за підтримку, за ініціативи. І фракції "Батьківщина": Олександра Володимирівна, пане Борисе Івановичу. Колеги групи "Відродження", дякую, Віктор Бондар – керівник групи. Дякую "Волі народу". Дякую "Самопомочі", Олег Романович. І вам дякую, позафракційним депутатам, які ніколи ні за що не голосують. От я хочу… Михайло, ти ні за що не голосуєш, але я тобі дякую. Надіюсь, що з нової сесії ти зможеш голосувати за сильну, заможну, незалежну і потужну державу. Дякую всім, шановні колеги! І хочу подякувати Голові Верховної Ради. Андрій Володимирович, щиро вам вдячний,вдячний президії. І давайте, працюємо разом. І Комітету з економічної політики – драйверу реформ українського парламенту. Всім дякую! Спасибі, колеги! Отже, колеги, прошу всіх заходити в зал. Прошу всіх запросити в зал, прошу секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал. Уряд, побудьте ще! Побудьте Прошу всіх голів фракцій запросити всіх депутатів у зал. Мене попросили ще дві хвилини почекати. Поки ми чекаємо дві хвилини, надійшла заява на перерву від двох фракцій: "Самопомочі" і "Батьківщини". Вони готові замінити виступом. Будь ласка, виступ 3 хвилини, ІринаСисоєнко. Через три хвилини голосування, колеги. Я прошу всіх заходити в зал, займати робочі місця. І я прошу відповідально, колеги! На ефірах це добре говорити, важливо бути в залі під час роботи. Прошу, пані Ірино. Через три хвилини голосування. 11:12:47 СИСОЄНКО І.В. Шановні колеги, парламент іде у відпустку, але ми так і не зробили голосування про внесення змін до державного бюджету. Тому що уряд не підготував і не вніс у парламент кошти на саме головне – на медицину. Останній час в цій залі розглядали активно питання Центральної виборчої комісії, по суті, хто буде рахувати кількість голосів виборців під час виборів. А ось про життя і здоров'я цих виборців чомусь ніхто не думає. інтереси перших осіб нашої держави зводяться лише до того, щоб втриматися при владі, а забезпечити все необхідне для збереження життя і здоров'я тих, хто привів до влади, на жаль, ніхто не думає. Назву вам цифри жахливої смертності в нашій державі. За минулий рік від серцево-судинних захворювань померло 392 тисяч осіб, 3,5 тисяч осіб загинуло від ДТП, в той же час за 4 роки під час АТО ми втратили 11 тисяч осіб, тобто, по суті, кожен місяць ми втрачаємо населення держави майже як 3-4 АТО. І це не стає підставою для того, щоб фракції виходили з цієї зали або це не стає підставою для того, щоб зараз парламент не йшов у відпустку і не вніс зміни на виділення державного фінансування на питання екстреної медичної допомоги. Уявіть собі, скільки би життів ми би могли зберегти, якщо б на належному рівні працювала система екстреної медичної допомоги, якщо б своєчасно приїжджала машина екстреної допомоги з медичним обладнанням, з лікарями. Липень-місяць – жодної копійки з державного бюджету на службу екстреної медичної допомоги так урядом і не надано. В той же час підготували чергову концепцію обговорення вирішення проблем, але обговорення не є вирішенням цих проблем. Також вирішили відправити контролюючих, які мають дивитися про роботу фельдшерів, лікарів, водіїв по всій Україні, замість того щоб підняти людям заробітну плату, закупити автотранспорт, купити спецодяг. Спочатку створіть умови, а потім контролюйте тих медиків, які сьогодні ледь виживають на жебрацьку заробітну плату – 3 700. Програма лікування за кордоном – так само жодної копійки вже немає в державному бюджеті, 50 осіб залишилися на черзі. Робіть негайні рішення уряду, не залишайте людей на смерть. Хочу зазначити про те, що дуже важливо, щоб все ж таки перші особи нашої держави дбали про життя і здоров'я тих, хто вас всіх привів до цієї влади, Дякую за увагу. Зараз я буду називати по прізвищах, колеги. (Шум у залі) Будь ласка, займіть робочі місця, колеги! Я бачу, хто є не на місцях. І, будь ласка, не говоріть, коли ставити на голосування. Готові, так? Будь ласка, займіть робочі місця. Бачу, бачу. Підходьте. Почекаю 30 секунд. Займіть робочі місця, колеги. Прошу усіх приготуватися до голосування. Отже, зараз я поставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний для прийняття рішення

а також проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України (8488 і 8488-1). Зараз я буду спочатку один, а потім другий закон пропонувати включити в порядок денний сесії. Отже, колеги, я ставлю на голосування першу пропозицію: включити в порядок денний сесії для прийняття рішення

Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення зараз. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо, кожен голос. Прошу підтримати. Рішення прийняте. Тепер по шахтарях, тепер я прошу вас, колеги, наступний. наступний проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України (8488, 8488-1) – включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

І останній, який була вимога по шахтарях, № 8362. Отже, 8362 включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. 8362, прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

отже, колеги, ми… Увага, колеги, у нас час дуже обмежений. Я пропоную по 1 хвилині брати участь в обговоренні, ми інакше нічого не приймемо. Поки в нас концентрація в залі, перший номер – проект Закону 8487 і 8487-1. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Голосуємо.

Рішення прийняте. І я запрошую до виступу голову Комітету з питань податкової та митної політикиЮжаніну Ніну Петрівну,

Закону 8487. Саме головне, що ми запропонували альтернативний варіант вирішення питання, тобто не спеціальні умови для тих, хто користується автомобілями на іноземній реєстрації, а запровадження нових ставок акцизного податку з автомобілів для всіх громадян України. Ставки податку є зрозумілими, економічно обґрунтованими. Базовою ставкою за тисячу кубічних сантиметрів для автомобілів на бензинових двигунах є 50 євро і 75 євро – на дизельних двигунах, із застосуванням двох коефіцієнтів, для того щоб всі наші громадяни скористались одними й тими ж саме правилами. Справді, коефіцієнт віку, який присутній у формулі, призводить до того, що більш старі автомобілі завозити невигідно, бо за нього треба заплатити високий податок. Але тільки таким чином ми можемо регулювати екологічний податок, якого немає до сьогодні в Україні. 30 секунд, будь ласка. автомобілі, справді, 25-річні завозити не потрібно в Україну. І не треба обговорювати цей варіант, що це автомобілі за 300 євро. Тобто я вас прошу підтримати рішення комітету: рекомендувати Верховній Раді України… Дякую вам. До співдоповіді запрошується народний депутат УкраїниОстрікова Тетяна Георгіївна. Шановні колеги! Ця ситуація, яка склалася з наповненням вулиць України машинами на іноземній реєстрації, викликана двома законодавчими нормами. Це те, що в законодавстві України сьогодні заборонено ввезти і розмитнити на митну територію України машину старшеєвростандарту "еко-5". Це перша позиція. Ці люди, може, і хотіли б розмитнити і сплатити митні платежі, але вони не можуть цього зробити в силу І друга норма. Це драконівські, просто надзвичайно високі акцизи, які сьогодні присутні на розмитнення вживаних авто. І тому наша фракція буде підтримувати таку концепцію, щоб здешевити розмитнення вживаних автомобілів і нових для для всіх і кожного з громадян України, а не тільки вирішити проблему так званих "євроблях". Але наш законопроект істотним чином відрізняється від основного тим, що на машини старше 5 років, наприклад дволітрові бензинові, пропонується встановити акциз 360 євро.

кілька речей від "Самопомочі". По-перше, щоб акцизи на імпортні машини… на іноземній реєстрації були саме такі, як прописані в нашому законопроекті: на дволітрову бензинову машину – 360 євро. Це перша позиція. Друга позиція: щоб ці машини не виїжджали в пункти пропуску, а розмитнилися тут за спрощеною процедурою… у залі) Колеги! 30 секунд. Завершіть. ОСТРІКОВА Т.Г. Це надважливо, тому що якщо всі вони поїдуть в пункти пропуску, то стане будь-який рух товарів, і ми тоді отримаємо недонадходження по податку на додану вартість, і будуть повністю завантажені пункти пропуску. І це призведе також до корупції. Тому це ключові дві вимоги. І третя річ, про яку я маю сказати. Ми не можемо дозволити на новівеликолітражні п'ятилітрові машини, як пропонують нам, зробити акциз 250 євро. Це неприйнятно! Це не закон… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу провести запис: два – за, два – проти. І, колеги, по хвилині. Не ставте під ризик прийняття законів, колеги.

Шановні колеги, як я вже зазначила, "Самопоміч" підтримає ухвалення будь-якого рішення про здешевлення автомобілів і зниження акцизів для всіх і для кожного громадянина України, але при цьому ми вважаємо, що акцизи мають, справді, бути доступними, а не 1,5 тисяч євро на двохлітрову машину 15 років, як нам пропонується в основному законопроекті. І, по-друге, ми вважаємо, що на нові імпортні машини великих обсягів двигунів акциз не може становити 200 євро. Це неприйнятно, і ми просимо ці наші вимоги врахувати обов'язково в постанові до першого читання. Тільки за умови виконання цих вимог ми готові законопроект підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. "Блок Петра Порошенка", Артур Герасимов, одна хвилина. Шановний Андрій Володимирович! Шановні колеги! Шановні виборці! Фракція партії "Блок Петра Порошенка" послідовно підтримувала прийняття цих законопроектів. І ми вітаємо сьогодні рішення наших колег з "Батьківщини", Радикальної партії, "Самопомочі", які доєдналися також до підтримки законопроектів, які ми підтримали послідовно. Тому закликаємо всіх колег об'єднатися, проголосувати і прийняти рішення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. дякую. "Народний фронт",

Юрій Вознюк, Рівненщина, 153 виборчий округ. В першу чергу я хотів би сказати про те, що цей закон не для "євробляхарів", цей закон для усіх мешканців України, він стосується кожного громадянина, оскільки для розмитнення авто потрібно сплатити чотири податки: це ПДВ, це мито, це акцизний збір і це Пенсійний фонд. У будь-якій країні світу ПДВ і мито є складовою розмитнення авто. Відповідно ми ці податки залишаємо в тих розмірах, які є сьогодні в законі України. Ми змінюємо акциз, змінюємо його приблизно в 3, в 4 рази для усіх мешканців України. Тому "Народний фронт" в повній мірі своїй підтримує цей законопроект і буде голосувати на сто відсотків "за". Дякую за увагу. Дякую. Від "Опозиційного блоку" Гусак, одна хвилина. ПередаєПапієву, Ви бачите, що проблема ця була створена діючою владою, вже протягом двох років ця проблема існує, і винуватці в цьому - діюча влада, і особливо виконавча влада в особі Кабінету Міністрів України. Накінець-тоВерховна Рада України спромоглася, як і завжди, встати на захист інтересів наших громадян України. Я закликаю всі фракції підтримати громадян України. "Опозиційний блок" голосує за цей законопроект, і пропонуємо його проголосувати сьогодні також в цілому. Дякую за увагу. Колеги! Дякую. Я прошу дуже лаконічно виступати. Від Радикальної партії Олег Ляшко. Потім Бондар, Кужель, Шахов. Олег Ляшко, Радикальна партія. Ми голосуємо за законопроект, який дасть можливість платити помірні податки для українців. Але ніхто із вас, тих, хто тут виступає і бореться за людей, Для того, щоб люди мали можливість купувати машини, чи хоча б самокати своїм дітям, чи велосипеди, у них повинна бути достойна зарплата і робота, відновлення економіки, відновлення автомобілебудування, не перетворення України на кладбище старого трухлявого збіжжя збіжжя всякого, а свої заводи. Подивіться, в Росії, в Бразилії, в інших країнах приходять "Мерседеси", "Фольцвагени", "Пежо", всі інші, будують там заводи і продають на їхній ринок. От, що треба робити, щоб заводи приводили, сюди ставили, а не привозять до нас імпортний хлам, виводять мільярди з України, ходимо бомжуємо. Нада не бомжувати: більше заводів, більше робочих місць, більше заробітної плати. І тоді кожен українець зможе себе забезпечити і свою сім'ю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Бондар, 1 хвилина. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги! Партія "Відродження" неодноразово говорила про те, що буде підтримувати ці законопроекти, і ми й голосуємо, і будемо голосувати. Більше того, ми наполягаємо на тому, що має бути комплексна програма відродження української промисловості. Ми зареєстрували законопроект, який дає можливість підняти українську промисловість і дати можливість побудувати автопром, який буде сучасний, завести сюди іноземних інвесторів, які побудують найсучасніші заводи дадуть робочі місця і дадуть заробітні плати. Тому ми підтримуємо цей законопроект. Наші депутати неодноразово виходили і зустрічалися з людьми, зокрема Яценко,Гєллєр, Біловол, Кулініч Олег. Це ті, хто останні тільки дні виходили, зустрічалися гарантували, що ми будемо вирішувати ці питання. І цей законопроект дасть можливість купити сучасні автомобілі по нормальних цінах, як їх купують у Європі всі європейці, хоча рівень нашої заробітної плати недостатній для того, щоб купувати машини, яку купують німці. Тому ми за те, щоб підняти промисловість і дати достойні заробітні плати, щоб могли купити сучасні машини. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Кужель, прошу лаконічно. Шановні колеги, вчора всі, хто стоїть настрайке, дивилися, якими ви всі і урядовці, і депутати їздите автомобілями. Щось вони жодного "Ланосу" не побачили, і це говорить про те, що ми дуже багато говоримо про власного товаровиробника, а не зроблено жодної умови, щоб тут працювало виробництво. Є вже досвід Китаю і інших країн. Ми підтримаємо в першому читанні законопроект, але я підтримую підтримую вимоги "Самопомочі", що тільки в першому читанні, бо всі люди, які страйкують, хочуть прийняти участь, і мають право, в обговоренні реального мита. І дуже прошу, Володимир Борисович, і авторів законопроекту, включити в перше читання законопроекту норму продовження, що ми з вами тут разом прийняли, зниження мита на бюджетні автомобілі, завезення, тобто для населення недорогі автомобілі, які використовують і для "скорих", інших. Дякую. Колеги, я хочу звернутися до вас. Зараз надам слово. Ви розумієте, чим більше виступів, тим менше шансів утримати людей в залі. Я розумію, кожен хоче показати свою позицію. По наступних законах тільки ті коротко, хто записався "два – за, два – проти". Останній виступ, заключний,Шахов. І голосуємо. За хвилину прошу всіх зайти в зал. Будь ласка, Шахов. Шановні колеги, оце треба було зробити, щоб два роки люди їздили під Верховну Раду і вимагали від нас цього закону, який дасть 80 мільярдів гривень у наш бюджет. Я також півроку їздив на такому автомобілі і просив також також свого товариша дати мені цей автомобіль. Шановні колеги, я всіх вітаю з прийняттям цього закону, з прийняттям, підтриманням цього закону, і бажаю сьогодні уряду побудувати заводи, які дадуть можливість розвиватися економіці нашій державі, дешевогопроизводства автомобілів, яке зробив Генрі Форд, як це зробили в Німеччині "Фольксвагени", як це зробили можливість підняти повністю економіку нашої держави, це фундамент нашої держави. Будь ласка, шановні колеги, підтримаємо цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, прошу заходити в зал, займати робочі місця.

Перше. Я пропоную, щоб зараз ми ухвалили саме цей перший закон, який був підготовлений комітетом. Не треба шукати щось кращого, бо зараз взагалі нічого не спіймаємо, це перше. Підготувати його до другого читання, надати відповідь людям, гарантії, що їх ніхто не чіпає, ми вже сьогодні з вами проговорили. І саме головне, що я хочу вас попросити: давайте не шарахатись зі сторони в сторону щодо акцизів. Валерійович, Олег Валерійович, послухайте уважно! - давайте до вересня розробимо спільно серйозний, міцний Закон про автомобілебудування в Україні, створимо найкращі у світі умови для того, щоб приходили сюди виробники і виробляли тут автомобілі, і звичайні автомобілі, і електромобілі. І ми можемо це ухвалити у вересні, класний, системний закон, буде робота, будуть автомобілі і буде абсолютно міцна економіка. Тому давайте зараз підтримаємо цей закон і працювати разом над створенням умов,найконкурентніших у світі, розміщення виробництв в Україні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Переходимо до прийняття рішення, колеги. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів (№8487). Лишень за основу, колеги, за основу. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Уважно, кожен голос. Голосуємо! Прошу підтримати, голосуємо. Голосуємо, колеги! За-265 Рішення прийнято. Переходимо до наступного закону: проект Закону 8488 і 8488-1. Прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу підтримати. Отже, прошу до доповіді, одна хвилина,Южаніна. Шановні колеги, ми всі говоримо про те, що держава допустила такий колапс, і саме через прогалини в Митному кодексі. Тому, враховуючи ситуацію і ті шпарини, яким скористалися люди для того, щоби не розмитнювати автомобілі і не платити митні платежі, ми вносимо зміни в ряд законодавства: це і про… саме в Митний кодекс, для того щоб запобігти всім зловживанням, і в ті закони, які регулюють діяльність і Національної поліції також. Крім того, ми справді встановлюємо значні розміри штрафів за порушення законодавства, яке ми з вами приймемо. І це, очевидно, треба робити, інакше, коли ви говорите про те, що штрафи драконівські, то ви і не маєте бажання виконувати в подальшому нові правила. А ми настільки лібералізуємо ставки акцизного податку, що, справді, я дякую Мінфіну за те, що вони погодилися на ті тимчасові втрати, які принесе введення цього закону для того, щоби саме надати можливість і більшій кількості автомобілів, які зможуть розмитнитися, саме компенсувати… Отже, одна хвилина, ТетянаОстрікова. І переходимо до голосування. Одна хвилина – і голосування, колеги. Прошу займати робочі місця. Шановні колеги, я хочу, щоб ви були свідомі, за що зараз проголосували: на 15-річну машину "Фольксваген Пасат" двохлітровий бензиновий акциз буде становити, згідно з проголосованим щойно Податковим кодексом, півтори тисячі євро, плюс ПДВ, плюс мито. Це не вирішує питання і не робить авто доступним. Натомість за п'ятилітрову машину, нову п'ятилітрову, акциз буде становити 250 євро. За це зараз проголосував зал. Більше того, в цьому законопроекті не вирішено питання, щоб ці люди - скільки їх є, 500 чи 600 тисяч, ніхто не знає сьогодні, держава не знає,- щоб вони не виїжджали в пункти пропуску. Розумієте, що означає, що вони всі вимушені будуть поїхати в державні пункти пропуску через державний кордон України, що повністю припинить рух нормальний товарів, транспортних засобів і людей. Тому ці речі потрібно виправити до другого читання. Я дуже хочу, щоб зараз, коли ви будете голосувати за зміни в Митний кодекс, ви також цю політичну вимогу поставили. Інакше це буде профанація і шахрайство... Дякую вам. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу зайняти робочі місця. І, колеги, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України (№8488) за основу, тільки за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати.

в залі) Є прохання 7390 включити просто в порядок денний, не розглядати. Це прохання від наших колег: тільки включити, колеги. Це загальна позиція. Це 10 секунд, колеги, 10 секунд, тільки включити. Отже, я ставлю на голосування пропозицію лишень включення в порядок денний сесії проект Закону 7390 це про поточні рахунки постачальникам електричної енергії за регульованим тарифом. Лишень включення в порядок денний сесії. Хто підтримує, я прошу проголосувати. Голосуємо, хто підтримує, голосуємо. Хто підтримує, я прошу проголосувати, голосуємо.

За-199 Рішення не прийнято. Переходимо до проект Закону 8362. І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати за скорочену. Голосуємо. За-194 Рішення прийняте. Запрошую до доповіді автора законопроекту народного депутата України Бондаря Михайла Леонтійовича. Одну хвилину, будь ласка. Шановні колеги, законопроектом, який підписали членипеківського комітету, пропонувалося збільшити на 2,8 мільярди дотацію для шахтарів на розвиток, на закупівлю, на модернізацію. Розуміючи, що зараз тяжка ситуація і дефіцит бюджету, ми цю цифру готові на 1,4, тобто 1,4 мільярди. І я хочу зачитати, що "внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік". пункт 17 статті 14 викласти у редакції: "державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат і собівартості готової вугільної продукції за рахунок джерел, визначених пунктом 8, 9 та 11 статті 11 цього закону". Друге. Статтю 28 викласти у такій редакції: "Надати право Кабінету Міністрів України за результатами стану надходження до спеціального фонду конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупційною…" "…за винятком конфіскованих облігацій внутрішньої державної позики, вся сума яких за номінальною вартістю відноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням погашенням зобов'язань за цими облігаціями, здійснювати її перерозподіл між напрямками їх використання, визначених статтею 14 та діючими бюджетними програмами за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".

впровадження ринку електричної енергії" змінити на назву "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової вугільної продукції". Будь ласка, колеги, проголосуйте за це. Від комітету до співдоповіді запрошується Мельник. Хто від бюджетного комітету? Мельник Сергій Іванович. Шановні колеги, на бюджетному комітеті розглянуто зазначений проект. Я хотів би доповнити, що також погоджено перерозподіл 205 мільйонів за рахунок іншої програми на погашення збитків з метою виплати заробітної плати. Щодо зазначеного проекту, то комітетом прийнято рішення направити його на доопрацювання, оскільки зазначений проект… не визначено джерел покриття, він є незбалансованим. Тому сьогодні ми як мінімум повинні визначити джерела покриття зазначених видатків, тому що невиконання бюджету і 2,8 мільярди збільшать касовий розрив. Тому ми зобов'язані, уряд має визначити джерело покриття зазначених видатків. Дякую. Отже, є багато бажаючих виступити. Прошу: два – за, два – проти. Від "Народного фронту"Величкович Микола. Прошу передати слово Михайлу Бондарю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже лаконічно, пане Михайле, будь ласка. 11:44:57 БОНДАР М.Л. Шановні колеги, я тільки що зачитав, що там не 2,8 мільярдів, а 1,4. І я зачитав, звідки джерело фінансування. Тобто це все врегульовано. Тому, будь ласка, проголосуйте за це. Дякую вам. Від Радикальної партіїЗаружко. Олег Ляшко, будь ласка, 1 хвилина. 11:45:20 ЛЯШКО О.В. На 3 мільярди доларів минулого року закупили імпортне вугілля. Тепер робите вигляд, що допомагаєте шахтарям. Найкраща допомога шахтарям і їхнім сім'ям – це купувати вітчизняне вугілля, інвестувати у вуглевидобувну галузь українську, платити високі, достойні зарплати українським шахтарям, а не американським, в'єтнамським чиюарським. Тому ми вимагаємо від уряду прийняття державної програми розвитку вуглевидобувної галузі, інвестицій і модернізації шахт для того, щоб знижуватиенергозатратність і збільшувати зарплати! І, користуючись нагодою, цієї неділі 300 тисяч працівників гірничо-металургійного комплексу України зустрічають своє професійне свято – День металурга. Я і моя команда, і переконаний, що всі доєднаються до привітань, давайте подякуємо цим потужним, мужнім, героїчним людям за їхню трудову роботу, за їхні трудові звершення, за те, що завдяки металургам Україна стає сильнішою,достойнішою і багатшою! (Оплески) Дякую вам. Від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко. Будь ласка, включіть мікрофон. Шановний пане Прем'єр-міністр! Шановний спікер! Шановні народні депутати! Зрозуміло, що наша фракція підтримає законопроект, за яким людям віддадуть зароблене, те, що вони заробили, відвантажили вугілля, а потім вимушені були прийти сюди і відстоювати свої права на зарплату перед Верховною Радою. Ми підтримуємо законопроект. Але для того, щоб парламент кожен раз не перетворювати в пожарну команду, я наполягаю, щоб у вашому уряді була державна політика підтримки вугільної галузі. І отам, за вами, пане Прем'єр-міністр, сидить міністр енергетики. Нехай він керує вугільною галуззю, а не ті "смотрящіє", якими ви його обставили. Тоді у вас буде порядок, тоді будуть гроші у шахтарів. Дякую за увагу.

від імені Комітету палива і енергетики і як співавтор законопроекту, від імені "Блоку Петра Порошенка" я прошу підтримати цей законопроект. Тому що я сподіваюсь, що у цій залі немає народних депутатів, які не розуміють, наскільки важливу, важку і відповідальну місію сьогодні виконують наші шахтарі. Але, разом з тим, я хотів би сказати, що вугільна галузь потребує серйозної модернізації. Рішення сьогоднішнє тимчасове, воно знімає борги по заробітній платі. Нам потрібно зробити дуже серйозну реконструкцію цієї галузі, нам потрібно дати туди інвестиційні ресурси, нам нерентабельні шахти потрібно приватизувати, які не будуть в майбутньому тягнути гроші з державного бюджету. Тому програма в уряді є, я прошу Прем'єр-міністра, ну, більш посилити цю позицію з точки зору реалізації тих планів, дій, які прийняті комітетом і підготовлені в уряді. Прошу підтримати законопроект і прошу підтримати шахтарів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, від "Відродження" Антон Яценко, одна хвилина. Шановний пане Голово! Шановні колеги! "Відродження" підтримує, звичайно, цей закон, щоб забезпечити виплати шахтарям. Але дуже прикро, що сьогодні ми не можемо знайти 5 хвилин, там, чи 10 нашого дорогоцінного часу і таке саме зробити для енергетиків, лише для державних - я підкреслюю, що вчора ми узгодили, компаній державних, що люди не отримують місяцями зарплату, я маю на увазі законопроект 7390, де вже звільнилось 2 тисячі енергетиків лише в Запорізькій області, з 6 тисяч. Тому дуже прикро, Андрій Володимирович, що ми не можемо вже місяця два провести цей закон, який направлений абсолютно на соціальні речі. Я просив би все ж таки, друзі, давайте мобілізуємось і підемо назустріч енергетикам, вони нічим не гірші, ніж шахтарі, я вважаю. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз, колеги, від "Волі народу"Шахов, одна хвилина. Колеги, через дві хвилини ми переходимо до голосування. Група "Воля народу", СергійШахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, сьогодні відбувається історична подія, коли всі народні депутати зібралися в п'ятницю і підтримують сьогодні шахтарів з усіх країв і з Луганської області, і з Донецької, і з Львівщини, і з Кіровограда, і також підтримують шахтарів з Волинської області. Пане Прем'єре-міністре, ми звертаємося до вас, щоб ви виділили ще гроші для Волинської шахти 10-ї, 10-ї, 800 мільйонів гривень всього-на-всього може давати на-гора сотні мільйонів вугілля. Далі. Зверніть увагу на Лисичанський басейн вугілля, там на 10 відсотків підвищена зола, це у 10 разів більше коштує вугілля. треба розвивати вугільну галузь. Негайно 100 мільйонів тонн вугілля є в Луганській області, саме там, де йде війна, саме там… розбудовувати вугільну галузь. Не треба купувати сьогодні вугілля в Росії, в Африці, в Америці. Треба платити шахтарям нашим нормальну зарплату, Дякую вам. І заключний виступ від фракцій. Від "Батьківщини"Рябчин. І я прошу всіх заходити у зал. О.М. ОлексійРябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. "Батьківщина" завжди підтримувала шахтарів і буде підтримувати цього разу. Уряд Юлії Тимошенко завжди приділяв особливу увагу шахтарям, спілкувався з ними, знав про їх проблеми, підвищував престижність шахтарської праці. Тому мені дивно, коли уряд де-факто самоусунувся від цієї проблеми, коли в бюджет не були ізначально закладені ці кошти; коли виходять мої шановні колеги, готують законопроект, потім з листка щось диктують, що ми не розуміємо що. Ми не знаємо довгострокової стратегії стосовно вугільної галузі, як ми будемо досягати екологічних стандартів, у тому числі за нашими зобов'язаннями, за Паризькою кліматичною угодою, як ми будемо робити "зелений" перехід. Дуже велика кількість проблем у галузі, однак сьогодні ми повинні вирішити проблему шахтарів, які тут стоять, які приїхали не тільки зі сходу і з заходу, а з усієї країни. І я хочу почути позицію уряду, чому депутати повинні у пожежному порядку тушити ті пожежі, до яких призвело ваше урядування? "Батьківщина" підтримує цей законопроект. Отже, колеги, 1 хвилина – Прем'єр-міністр, і голосуємо. Заходимо у зал. Будь ласка, Прем'єр-міністр України. 11:52:23 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую. Я хотів би попросити колег народних депутатів підтримати цей законопроект, внесення змін. І це не пожежний законопроект,

що виробництво вугілля на державних шахтах дорожче, ніж вугілля коштує на ринку. І тут питання модернізації. На модернізацію потрібні кошти. Для того, щоб отримати ці кошти, треба галузь вивести з боргів. Одне тягне за собою інше. І тому ми зараз цим займаємося. І, дійсно, і програма є. І давайте об'єднуватись. Якщо ви бачите найкращий вихід, я тут готовий повністю з вами розділити. Хочу звернутись до Юрія Анатолійовича, який щойно сказав про те, що міністра обставили Це було адресовано, я так розумію, мені. Я знаю, що ви були багато років добрим міністром палива і енергетики, ви добре знаєте галузь, ви добре знаєте всіх учасників. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви публічно передасте мені прізвища, місця дислокацій всіх "смотрящих" вугільної промисловості. І я вам обіцяю, що моя реакція буде жорсткою, відкритою, ми будемо ламати схеми. Все, що є в Україні, належить українцям, а не "смотрящим". І я розраховую на вашу підтримку, бо це дуже важка боротьба, повірте. Але ми в ній переможемо, правда з нами. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, займаємо робочі місця. Будь ласка, 10 секунд репліка. 11:53:55 ГРОЙСМАН В.Б. І я прошу, колеги, проголосувати цей законопроект в цілому з поправками і змінами, які вніс Михайло Бондар, і техніко-юридичними правками. Дуже дякую за вашу увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, увага! Хочу вас поінформувати, що зараз, після голосування, я поставлю на голосування ще одну пропозицію. До мене звернувся комітет з тим… Не верещіть, будь ласка. Отже, уточнення до Закону 6027-д. Голови фракції сказали, що всі з ним ознайомлені, це лишень уточнення до закону. Я після цього поставлю це на голосування. А зараз ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

з поправками, які озвучив під стенограму Бондар. За-261 Закон прийнятий. І тепер, колеги, ставлю на голосування питання - будьте на місцях, - про усунення неузгодженостей у тексті прийнятого Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування. Відповідно до статті 131 Регламенту Верховної Ради України нам необхідно усунути деякі неузгодженості у певних положеннях зазначеного закону. До мене звернувся профільний комітет, щоб ми поставили це уточнення на голосування. І я ставлю на голосування пропозиції, які внесені мною, про усунення неузгодженостей у тексті прийнятого Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування (реєстраційний номер 6027-д). Це уточнення до закону без обговорення. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо, колеги, прошу підтримати уточнення, прошу підтримати уточнення. Прошу підтримати, голосуємо.

Рішення не прийняте. І, колеги, я ще раз поставлю 7390, тільки включення у порядок денний сесії, наголошую, тільки включення, без розгляду, без розгляду. Отже, я прошу підтримати включення в порядок денний сесії проект закону 7390, прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо, прошу підтримати, прошу підтримати лишень включення в порядок денний сесії, тільки включення. 11:57:03 За-204 Рішення не прийняте. Колеги, зараз 2 хвилини для оголошення Ірина Геращенко. Шановні колеги, сьогодні свій 42 день народження в російській в'язниці святкує, не можна так сказати, але переживає, проживає з молитвою за Україну ОлегСенцов. Це п'ятий день народження, який українець, кримчанин Олег Сенцов проводить в путінській в ці дні, коли в Росії іде Чемпіонат світу по футболу, він іде з рахунком 61:0 на користь Олега Сенцова, і Путіну нуль в цьому рахунку. Шановні колеги, сьогодні мама ОлегаСенцова звернулася до Путіна з проханням про помилування свого сина. А ми з вами звертаємося з вимогою до всього світу, в тому числі до нашого стратегічного партнера, Сполучених Штатів Америки, тиснути на Росію. І під час зустрічі Президента Трампа з Путіним в Хельсінкі з вимогою звільнити Сенцова, звільнити Балуха, звільнити Клиха, звільнити Євгена Панова, якому в Криму дали 8 років, як начебто терористу; звільнити Карп'юка Миколу, якого само дома чекає, як і Олега Сенцова, син; звільнити кримчан, звільнити наших хлопців, яких утримують утримують більше чотирьох років на окупованих територіях Донецька і Луганська: Глондаря, Пантюшенка, Коренькова, Дєєва, Іванчука, Орищука Рому, - звільнити журналіста Станіслава Асєєва, якого утримують вони більше року і навіть маму до нього не пускають, не дають дзвінка. І вимагаємо від всіх наших партнерів світових так само тиснути на Російську Федерацію з однією вимогою: "Геть з України і Я ще раз нагадую, що Україна готова передати 36 злочинців-росіян, які воювали на Донбасі або влаштовували теракти в Києві, в Одесі, в Харкові, в Херсоні задля звільнення наших, на це немає жодної відповіді Росії. І ми звертаємося до Міністерства закордонних справ з Будь ласка, шановний пане Кислиця, ми просимо Міністерство закордонних справ: ще раз направте офіційну ноту МЗС Росії з цим "списком 36" з вимогою дати офіційну відповідь на пропозицію Україну і віддати нам наших. Олеже, живи! Українці і кримські татари - всі живіть! Ви будете обов'язково скоро в Україні. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Колеги, є пропозиція від кількох фракцій, щоб ми зараз провели закриття сесії. Присутні всі, і уряд, всі депутати, на цій оптимістичній ноті, завершимо? Підтримаємо, колеги? Дякую, колеги. Шановні колеги! До слова запрошується Голова Верховної Ради України АндрійПарубій. Будь ласка, пане Андрію. Шановні колеги, ми… ніхто не міг собі уявити, що в п'ятницю 13-го, не в заключний день пленарний, а в заключну п'ятницю пленарну український парламент зможе приймати надзвичайно важливі закони, які очікують люди. (Оплески) Усі ті, які говорили, що український парламент не діє, що він не здатний діяти, сьогодні вони побачили величезний потенціал українського парламенту,парламенту, обраного після Майдану, і парламенту, який чує людей, і парламенту, який розуміє, що нам доводиться діяти в умовах воюючої України. Я хочу підвести дуже короткі підсумки. Ще не так давно, починаючи цю сесію, я виступав з цієї трибуни. Тоді ми узгодити загальний план на цю сесію, якщо ви пригадуєте. Ми тоді визначили: а) що ми повинні прийняти Закон "Про Вищий антикорупційний суд" на початку сесії, що ми маємо прийняти Закон "Про національну безпеку" – надзвичайно ключовий важливий закон, ми тут узгоджували, що ми маємо вирішити кадрові питання, а також розробили план і представили по виконанню угоди про співпрацю з європейською… з ЄС по євроінтеграції. І сьогодні ми можемо ствердно сказати: Вищий антикорупційний суд України створений в цьому залі українським парламентом, з чим я вас вітаю! масштабний Закон "Про національну безпеку", який розпочав масштабні реформи у всьому секторі безпеки, який прийнятий з усіма рекомендаціями НАТО, який став вагомим кроком України до НАТО, прийнятий українським парламентом. Я з цим вас вітаю, колеги! Я хочу сказати, що ми по кадрових питаннях вирішили питання Рахункової палати, вирішили питання Національного банку, яке дуже довго ми, на жаль, не могли вирішити, вирішили питання Уповноваженого з питань прав людини. Це були важливі наші рішення, і ми їх змогли прийняти консолідовано. Так, в нас лишається питання Центральної виборчої комісії. Я хочу звернутися, що я переконаний, це має бути першим питання наступного засідання Верховної Ради України – питання створення і оновлення Центральної виборчої комісії. Це наше завдання, з якого ми повинні почати в наступне... нашу роботу наступного нашого засідання. Я хочу сказати, що ми прийняли майже 20 законів, необхідних для виконання Угоди про європейську інтеграцію по виконанню нашої співпраці з Європейським Союзом. Ми проводили дуже активну міжнародну діяльність. Я міг би називати багато з того, чого досягнули наші комітети. Але одним з ключових завдань, я думаю, яке було виконано – це створення Міжпарламентської асамблеї Україна–Грузія–Молдова... (Оплески) ...нового органу, який показує міжпарламентську співпрацю і українське лідерство в Балто-Чорноморському поясі. Поїздка спікерів Польщі, Литви, України, Молдови, Грузії у Вашингтон вже дала свій результат. Вчорашня резолюція Конгресу про підтримку країн Східної Європи – це і концепція щита Європи, який створюють наші держави перед російською загрозою, перед російським окупантом. Балто-Чорноморський пояс захищає весь вільний світ від російської загрози. Загалом протягом цієї восьмої сесії нами було ухвалено 87 законів в цілому, колеги, 87 законів, а включаючи сьогоднішні, це вже 88. У першому читанні – 47 законів, включаючи сьогоднішні, 49 законів; підтримано 37 постанов. Загалом це є більше як 150 позитивних рішень українського парламенту. І, колеги, я хотів би, попри всі суперечки, які є в цьому залі, подякувати кожному з народних депутатів, які своєю енергією, які своїм духом допомагав в прийнятті того чи іншого рішення, звичайно, усім фракціям. "Блок Петра Порошенка", велика подяка як фундаменту, як найбільшій фракції парламенту. "Народний фронт", велика подяка за стабільну послідовну позицію. (Оплески) Радикальна партія, велика подяка за енергію і дух. Фракція "Батьківщина" – і за критику, і за підтримку, коли стоїть питання українських державницьких рішень. Подякувати "Самопомочі" за теж ініціативу і весь таку повну енергії позицію. Подякувати "Опозиційному блоку" за критику, яка була під час засідання нашої Ради І групі "Воля народу", і групі "Відродження", і головне, ми забуваємо про позафракційних, позафракційних, які дають вирішальні голоси дуже часто. Колеги, багато наших рішень ключових за рахунок позафракційних – 25, 27, і вони дуже часто є вирішальним чинником. (Оплески) Я хочу подякувати Президентові України, колеги, за нашу співпрацю протягом цієї сесії. І Закон про антикорупційний суд, і Закон "Про національну безпеку" був авторства Президента України. І давайте подякуємо за співпрацю і Президенту Петру Порошенку.

Я вважаю, це є приклад напередодні найважчого передвиборчого року. Я впевнений, українська Верховна Рада як і була, так і має бути осередком стабільності. Повірте мені, стабільна Верховна Рада – стабільна Україна. Чому ворог так хоче знищити Верховну Раду? Ми – найбільш відкритий орган, і від того, можливо, найбільш вразливий. Всі люди – біля нас, біля наших стін, ми їх чуємо. Нам важливо пам'ятати ключове слово, яке я повторюю в кожному своєму виступі, це слово "відповідальність", пам'ятати, що історія дала нам шанс і відповідальність жити і працювати в цей період – визначальний період для України. Тому я всім бажаю духу, відповідальності. запевнити і хочу від вас це запевнення почути, що ми так само зможемо активно, дієво працювати і восени, і весною, і наступної осені для України, для українських громадян. Це наша відповідальність і наш обов'язок.

Дякуємо за ваш виступ. повідомляю про вихід із складу фракції "Блок Петра Порошенка" Кривохатька. Я обіцяв це, і я повідомив, як і обіцяв. Зараз, колеги, прошу всіх приготуватись до виконання Гімну. Отже, прошу включити Гімн.

робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях, і ми ще продовжуємо роботу. А восьму сесію Верховної Ради України восьмого скликання я оголошую закритою. І пленарне засідання я оголошую закритим. Слава Україні!

Дякую